Доктор Адемов, предлагам да започваме. Имате да изчетете много дълъг текст, доколкото се ориентирам в Доклада, и ще очакваме народните представители да влязат в залата. Заповядайте, имате думата. АДЕМОВ: По § 4 има предложение от народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4.

в буква „г“ след думата „политика“ се поставя запетая и се добавя „социалните услуги“; б) в т. 3, буква „б“ думите „специализираните институции и на социалните услуги – резидентен тип“ се заменят със „социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа“;

с „в приемно семейство или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“; б) алинея 5 се изменя така: „(5) Ползването на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа от дете заедно е негов родител се извършва въз основа на направление

„и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“; б) в ал. 5 изречение второ се изменя така: „След настаняването по административен ред се сключва договор между приемното семейство и общината, лицензиран доставчик на социални услуги по чл. 34а или дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на приемното семейство.“ 12. В чл. 28, ал. 1 запетаята след думите „приемно семейство“ се заличава, а думите „социална услуга – резидентен тип или в специализирана институция“ се заменят с „и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.

Приемната грижа е мярка за закрила на детето по чл. 4, ал. 1 за отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство. (2) Семействата на роднини или близки, кандидатите за приемни семейства и утвърдените приемни семейства се подкрепят чрез социални услуги, включващи дейности за набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето. (3) Социалните услуги по ал. 2 се предоставят от общините и от доставчиците на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги. (4) Дейностите по ал. 2 се извършват от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на семейството само в случаите, когато общината не предоставя социални услуги, които включват тези дейности и когато няма лицензирани доставчици, които предоставят такива социални услуги.“ 16. Член 35 се изменя така: „Резидентна грижа Чл. 35. Предоставянето на резидентна грижа на децата се извършва само в случаите, когато са изчерпани възможностите за оставане на детето в домашна и семейна среда и възможностите за прилагане на мерки за закрила на детето в семейна среда.“

36а. (1) Всеки, на когото стане известно, че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете или че дете е пренебрегвано, е длъжен незабавно да подаде сигнал до дирекция „Социално подпомагане“. (2) Сигналът по ал. 1 се проверява незабавно при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 5, ал. 2. Действия при непосредствен риск от изоставяне на дете след раждане Чл. 36б. (1) Управителят на лечебно заведение, в което има родилно отделение, и личният лекар на бременна жена, на които е станало известно, че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете веднага след раждането, са длъжни незабавно да подадат сигнал до дирекция „Социално подпомагане“. (2) Управителят на лечебното заведение, в което има родилно отделение, възлага с писмена заповед на лице от персонала на родилното отделение задължението за уведомяване по ал. 1, осигурява достъп до майката и детето и оказва съдействие за проверката на сигнала. (3) Управителят на лечебно заведение, където е предадено, намерено, изоставено или подхвърлено новородено живо дете, има задължението по ал. 1. ал. 1. (4) Управителят на лечебното заведение, в което има родилно отделение, не може да изписва детето до изтичане на срока за проверка на сигнала по чл. 36а, ал. 2. (5)

Началникът на родилното отделение, където е родено дете с увреждане, или определено от него медицинско лице информира незабавно и по подходящ начин след установяване на увреждането родителите на детето. (2) Медицинските лица в родилното отделение, където е родено дете с увреждане, са длъжни да положат усилия да мотивират родителите да не изоставят детето си, както и да им предоставят пълна информация за състоянието на детето, за възможните лечения, за последиците за неговото развитие и за необходимите грижи. (3) Началникът на родилното отделение информира незабавно дирекция „Социално подпомагане“ и доставчик на социални услуги за ранна интервенция на уврежданията с цел оказване на първоначалната подкрепа на родителите и детето с увреждане. Координационен механизъм при насилие Чл. 36г. (1) За осигуряване на защита на дете в риск или жертва на насилие или експлоатация дирекция „Социално подпомагане“ създава мултидисциплинарен екип, членовете на който работят заедно до приключване на случая и който разработва план за действие за защита на детето или за предотвратяване на насилието. насилието. (2) До изтичането на 24 часа от получаване на сигнал за дете в риск или жертва на насилие или експлоатация социален работник, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“, прави оценка на сигнала. При потвърждаване на информацията социалният работник уведомява устно по телефон, включително мобилен, и писмено по пощата, по електронна поща или факс членовете на екипа по ал. 1, като определя дата и час за събиране на екипа. екипа. (3) Водещ на екипа по ал. 1 е социалният работник, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“. В екипа задължително участват представител на районното управление на Министерство на вътрешните работи работи (районен инспектор, инспектор от детска педагогическа стая или оперативен работник), на районната прокуратура и представител на общината. По преценка на водещия на екипа се канят за участие представител на регионалната здравна инспекция, личният лекар на детето или представител на болницата, откъдето е постъпил сигнал по случая, представител на регионалното управление по образованието и на училището, детската градина или друга образователна институция и представител на доставчик на социална услуга. (4) Кметът на общината подпомага координацията на дейността на мултидисциплинарния екип. Защитата на дете в риск или жертва на насилие или експлоатация се предприема след проучване на случая от мултидисциплинарния екип и съгласно предложения от него план за действие по чл. 36г, ал. 1. ал. 1. (2) Планът за действие съдържа здравни, социални и образователни услуги за превенция на насилието или за възстановяване на детето. (3) Когато насилието е извършено от родител, от лице, на което са възложени грижите за детето, или от лице, на което детето е поверено, на детето – жертва може да се предостави закрила с настаняване извън семейството в социална услуга за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик. В решението на съда се постановяват мерки по отношение на родителските права и насочване на родителите към социални услуги за повишаване на родителския капацитет по предложение на дирекция „Социално подпомагане“. (4) Когато насилието е извършено от родител, от лице, на което са възложени грижите за детето, или от лице, на което детето е поверено, дирекция „Социално подпомагане“ може да се обърне към съда или прокурор за предприемане на мерки по отношение на извършителя по Закона за защита от домашното насилие. (5) При данни за извършено престъпление дирекция „Социално подпомагане“ изпраща сигнал до районната прокуратура за предприемане на мерки по отношение на извършителя по Наказателния кодекс. (6) Когато насилието или експлоатацията на детето са извършени от лице, на което детето е поверено за предоставяне на грижи, защита, лечение или обучение на основание на съдебно решение, трудов или друг договор, органите на прокуратурата при внасяне на преписката в съда информират незабавно дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето и съответния работодател за незабавно отделяне на това лице от детето или от децата.“ 18. В чл. 39, ал. 1, т. 2 думите „специализирани институции или социални услуги – резидентен тип“ се заменят със „социални услуги за резидентна грижа“.

а думите „и/или юридическите лица, регистрирани по реда на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане и по реда на чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел“ се заменят с „доставчиците на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги, и юридическите лица, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“; б) в ал. 7, т. 2, буква „б“ думите „кризисни центрове“ се заменят със „социални услуги“. 2, т. 2 думите „юридически лица, извършващи социални услуги и вписани в регистър към Агенцията за социално подпомагане“ се заменят с „доставчици на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги“.“

предложение от народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. В Закона за здравето

т. 4 запетаята след думите „детските градини“ се заменя със съюза „и“, а думите „и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца“ се заличават; вв) в т. 7 запетаята след думите „детската градина“ се заменя със съюза „и“, а думите „и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца“ се заличават;

в) в ал. 4 запетаята след думите „детските градини“ се заменя със съюза „и“, думите „и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца“ се заличават и думите „с лицето, получило разрешение, съответно лиценз за откриване на частна детска градина, частно училище или частна специализирана институция за предоставяне на социални услуги за деца“ се заменят със „с лицето, получило разрешение за откриване на частна детска градина или частно училище“; г) в ал. 5: изречение първо думите „и домовете за деца по чл. 26, ал. 1, т. 3“ се заличават, а запетаята след думите „държавните училища“ се заменя със съюза бб) в изречение второ думите „и специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца“ се заличават, и запетаята след думите „детските градини“ се заменя със съюза

на децата от институциите за деца, открити от Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието, както и от социалните и интегрираните здравно социални услуги за резидентна грижа за деца, управлявани от общините, се заплаща от съответните ведомства.“ 6.

с „ползващи социални и интегрирани здравно социални услуги за резидентна грижа“. 8. В чл. 152, в ал. 1 думите „В специализираните институции за предоставяне на социални услуги на лица с психически разстройства“ се заменят с „В социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за повече от 20 лица с психически разстройства“.

в ал. 1 думите „домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца“ и запетаята пред тях се заличават; б) в ал. 3 след думата „грижи“ се добавя

„при условията и по реда на Закона за социалните услуги“. 6. В чл. 27: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Дом за медико-социални грижи за пълнолетни лица е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за лица над 18-годишна възраст от различни възрастови групи с хронични заболявания, специфични грижи по домовете на лица с изключение на лицата по чл. 27а с хронични инвалидизиращи заболявания и медикосоциални проблеми.“; б) в ал. 4 думите „по реда на Закона за социалното подпомагане“ се заменят

10, т. 1 думите „социална услуга – резидентен тип, или в специализирана институция“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“. 2. В чл. 33, т. 1 думите „социална услуга – резидентен тип,

бр. …)“ се заменят с „доставчици на социални услуги“, 2. В чл. 219а, ал. 5, изречение първо думите „специализирани институции, предоставящи социални услуги по Закона за социално подпомагане“ се заменят „социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“, а в изречение второ думите „специализираните институции“ се заменят с „доставчиците на услугите за резидентна грижа“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

за създаване на нов § 28. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 28: „§ 28.

дете с увреждане;“. 2. В чл. 34 т. 4 се отменя. 3. В чл. 79 думите „настанени на пълна държавна издръжка в специализирани институции или социални услуги от резидентен тип“ се заменят с „които ползват без заплащане

предоставящи специализирани социални услуги за хора с увреждания, да осигуряват услуги на не по-малко от 4500 лица годишно и да имат назначени не по-малко от 50 служители, специализирани в предоставянето на подкрепа за хора с увреждания;“ Преходните и заключителните разпоредби се създава § 25а: „§ 25а. Получаваните до влизането в сила на закона помощи и средства по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания не се смятат за доход при определяне на

2, т. 2 думите „предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции“ се заменят с „ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.

Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 30: „§ 30.

за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB, L 187/1 от 26 юни 2014 г.)“ се заменят със „схеми за минимална помощ

става § 31: „§ 31. (1) Националната карта на социалните услуги се приема от Министерския съвет до 12 месеца от влизането в сила на Закона. (2) До приемането на Националната карта на социалните услуги: 1. от държавния бюджет се финансират само тези видове социални услуги, които до влизането в сила на Закона са определени като държавно делегирани дейности с решението на Министерския съвет по т. 3, буква „а“; 2. за услугите по т. 1 се прилагат разпоредбите на Закона относно създаването, прекратяването, финансирането и прекратяването на финансирането, годишното планиране, заплащането на таксите за ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагането на социални услуги, финансирани от държавния бюджет; 3. с одобрението по чл. 54 Агенцията за социално подпомагане потвърждава, че: социалната услуга е включена в решението на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за съответната година; б) необходимите средства за финансиране на социалната услуга са осигурени съгласно закона за държавния бюджет за съответната година; в) социалната услуга съответства на стандартите за качество, съответно на критериите и стандартите за социалните услуги.

АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 32: „§ 32. Социалните и интегрираните здравно-социални услуги, включени в Националната карта на социалните услуги, които не са създадени до приемането й, се създават

33: „§ 33. (1) В Националната карта на социалните услуги не се включват съществуващите домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домове за пълнолетни лица с деменция, които се финансират от държавния бюджет и се управляват от общините. общините. (2) В Националната карта на социалните услуги се включват социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, които са необходими при закриване на домовете по ал. 1. ал. 1. (3) До закриването им домовете по ал. 1 запазват наименованието си и начина на организация и управление на услугата, като се включват в годишното планиране и се определят стандарти за финансирането им и такси за ползването им от пълнолетни лица по реда на Закона.

става § 34: „§ 34. (1) Съществуващите до влизането в сила на закона домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домове за пълнолетни лица с деменция се закриват до 1 януари 2035 г. (2) Агенцията за качеството на социалните услуги извършва периодични проверки на качеството на услугите, предоставяни в домовете по ал. 1. Въз основа на анализ от извършените проверки изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги прави мотивирано предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за поредността и срока на закриване на домовете по ал. 1, финансирани от държавния бюджет и управлявани от общините. (3) Въз основа на предложението по ал. 2 за съответния дом се изготвя план за закриването на дома от кмета на общината, който отговаря за управлението му, съвместно с Агенцията за социално подпомагане и с Агенцията за качеството на социалните услуги. услуги. (4) Не по-късно от една година преди закриването на дом по ал. 1 за всяко настанено лице се изготвя план за извеждането му от дома и за подготовка за реинтеграция в домашна среда или за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, отговаряща на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги. услуги. (5) Планът по ал. 4 се изготвя от дирекция „Социално подпомагане“ е участието на лицето, представители на общината, която отговаря за управлението на дома, доставчици на социални услуги, лечебни заведения, семейството и близки на лицето. (6) Домовете по ал. 1, които се финансират от държавния бюджет и се управляват от общините, се закриват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.“

35: „§ 35. (1) Съществуващите до влизането в сила на закона места за настаняване в домовете за стари хора се включват в Националната карта на социалните услуги като част от резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст. (2) В срок до две години от влизането в сила на закона всяка община, която управлява дом за стари хора, приема план за реформиране на дома с цел съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество на тази услуга, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги. (3) Всички домове за стари хора се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, до 1 януари 2025 г. (4) Агенцията за качеството на социалните услуги извършва периодични проверки на качеството на услугите, предоставяни в домовете за стари хора. Когато се установи, че финансиран от държавния бюджет дом не е възможно да се реформира в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, изпълнителният директор

и домове за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването, се закриват до 1 януари 2021 г. (2) За всяко дете, настанено в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца, под ръководството на дирекция „Социално подпомагане“ се изготвя план за извеждане от дома и подготовка на детето за реинтеграция в семейна среда или за ползване на социална услуга. (3) За всеки дом за деца, лишени от родителска грижа, се изготвя план за закриване на дома от кмета на общината, който отговаря за управлението му, съвместно с Агенцията за социално подпомагане. подпомагане. (4) За всеки дом за медико-социални грижи за деца се изготвя план за закриване на дома от министъра на здравеопазването съвместно с кмета на общината, на територията на която функционира домът, и с Агенцията за социално подпомагане.

До влизането в сила на закона се забранява създаването на нови специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения, домове за пълнолетни лица с деменция и домове за стари хора.

става § 38: „§ 38. (1) Лицата, които до влизането в сила на закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират по реда на закона до 1 януари 2021 г. г. (2) Лица, които имат издаден лиценз за социална услуга за деца, чийто срок към датата на подаване на заявлението по чл. 149, ал. 1 не е изтекъл, не дължат такса за издаване на лиценз по реда на ал. 1.“

до 12 месеца от влизането в сила на закона доставчиците на социални услуги предприемат действия за привеждане на предоставяните от тях социални услуги в съответствие с изискванията на закона и със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.

§ 40: „§ 40. До закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца настаняването и прекратяването на настаняването в тези домове се извършва по реда за настаняване на дете в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, определен в Закона за закрила на детето.“

По § 38 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 41: „§ 41.

Закона за правната помощ, Закона за местните данъци и такси, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за българските лични документи, Закона за гражданската регистрация и Закона за опазване на околната среда, приложими за социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, за техните ръководители и за лицата, които ги ползват, се прилагат съответно за домовете за деца, лишени от родителска грижа, за техните директори и за лицата, настанени в тях, до закриването на тези домове. (2) Разпоредбите на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за правната помощ, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за опазване на околната среда, Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, Закона за хората с увреждания и Закона за местните данъци и такси, приложими за социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа и за лицата, които ги ползват, се прилагат съответно за домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция и за лицата, настанени в тях, до закриването на тези домове. (3) До закриването на домовете за медико-социални грижи за деца чл. 124, ал. 2 от Закона за здравето се прилага за децата, настанени в тези домове. (4) До закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца чл. 8д, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца, чл. 22в, ал. 2, т. 3 и чл. 22г, ал. 2, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат при настаняване на деца в тези домове. (5) Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, приложими при дарения в полза на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, се прилагат съответно при дарения за домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция до тяхното закриване.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 42: „§ 42. До закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца: 1. член деца: 1. член 84, ал. 2 и чл. 93, ал. 2 от Семейния кодекс се прилагат и когато децата са настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, и в домове за медико-социални грижи за деца; деца; 2. ръководителите на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца може да участват като членове на Съвета по осиновяване по чл. 94 от Семейния кодекс, ако детето е настанено в такъв дом; 3. дирекция „Социално подпомагане“ има задължението по чл. 153, ал. 3 от Семейния кодекс и когато детето е настанено в дом за деца, лишени от родителска грижа или в дом за медико-социални грижи за деца; член 173, ал. 1 от Семейния кодекс се прилага и по отношение на ръководителите на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца; 5.

закона; 2. Наредбата за планирането на социалните услуги; 3. Наредбата за качеството на социалните услуги; 4. Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет; 5. Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги; 6. Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги; 7. изменения и допълнения в правилниците за прилагане на Закона за социално подпомагане и на Закона за закрила на детето и в устройствените правилници на Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане.

Благодаря Ви. Изказвания? Няма.

„§ 44. (1) От 1 януари 2021 г. социалните услуги се финансират от държавния бюджет съгласно стандартите за финансиране на социалните услуги, определени по чл. 45. (2) До 31 декември 2020 г. финансирането на социалните услуги от държавния бюджет е съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред.

предложението. Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 45: „§ 45.

и 10, § 18, т. 2 в частта относно „домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения“ и § 20, т. 2 в частта относно заличаването на думите „и домовете за медико-социални грижи за деца“, и т. 5, буква „в“, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.; 2.

третия закон от пакета социални закони: Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ, сега приехме и Закона за социалните услуги. Искам да благодаря на вносителите, на колегите, които работиха в работните групи, на тези, които са направили предложения, на референтите и експертите от Комисията по труда, социалната и демографска политика, и не на последно място на госпожа Ива Митева от Правната дирекция на Народното събрание. Благодаря Ви, колеги. Благодаря Ви, уважаеми доктор Адемов. Уважаеми господин Министър, имате думата.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 Разработването и приемането на този закон е една от ключовите мерки в управленската Програма на правителството за изпълнение на един от формулираните приоритети, а именно осигуряване на равен достъп до качествени и социални услуги и деинституционализация. Както каза преди мен доктор Адемов, този закон беше очакван и желан и от хората с увреждания. С него се допълва пакетът от три закона, които Министерството на труда и социалната политика разработи, а Четиридесет и четвъртото народно събрание прие с цел гарантиране на правата на хората с увреждания, регламентирани в Конвенцията на Законът за социалните услуги поставя началото на реформа в сектора, която започва с промяна на самото разбиране на социалните услуги и тяхната цел. Те не са само за подкрепа на хора, зависими от грижа, но и за създаване на социална компетентност и умение, чрез които хората да бъдат активни в реализирането на правата си. Гарантирането на равен достъп както до общодостъпни, така и до специализирани услуги, беше в основата на създаването на този закон и сега е една от водещите му цели. Тя ще се постигне не само чрез облекчаването на достъпа до услугите и основната роля на общините при насочването за ползването им, но и чрез гарантиране на информиран избор, чрез въвеждането на безплатни услуги и чрез поемането на ясен ангажимент за развитие на цялата мрежа от социални услуги съгласно бъдещата Национална карта. Тъй като за първи път се прави деление на услугите на общинско и областно ниво, за общините ще е особено важна възможността за партньорство между тях. От друга страна, новите форми на публично-частно партньорство също ще разширят възможностите не само за общините, но и на частните доставчици за развитие на необходимите услуги. Другата водеща цел на реформата е гарантирането, че хората ще ползват услуги с високо качество, независимо дали се предоставят от общините или от частни доставчици. За тази цел ще бъдат особено важни както нормативните стандарти за качество –механизмите за мониторинг и контрол, така и новият начин на формиране на стандартите за финансовите услуги. Основният фактор за по-високо качество на предлаганите услуги са специалистите в сектора. Затова за тях се въвеждат обучения, редовна супервизия, стандарти за работно натоварване и стандарти за заплащане на техния труд. В заключение, уважаеми госпожи и господа народни представители, позволете ми от парламентарната трибуна да благодаря на всички експерти и организации, на референтите, на Комисията по труда и социалната политика, на всички, които взеха активно участие в подготовката на този закон, в неговото обсъждане, в широкия консултативен процес, който процес, който го съпътстваше. И изказвайки благодарност, да изразя своето очакване, че ще можем да разчитаме на тяхната експертиза и при подготовката на подзаконовата нормативна уредба,

Кой ще представи Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление? Заповядайте, уважаеми господин Ненков,

„Доклад за второ гласуване на Общ проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 853-04-21

№ 802-01-5, внесен от Министерския съвет; № 854 01 7, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители; № 854-01-21, внесен от Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян № 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители и № 854-01-41, внесен от Александър Ненков и група народни представители.

76 народни представители: за 71, против 4, въздържал се 1. Предложението се приема. Моля, допуснете го. Продължете, господин Ненков. предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. Създава се чл. 5а: „Чл. 5а. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство при условия и по ред определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

С наредбата по ал. 1 могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

1. в ал. 1 думите „когато тя е разположена на линията на застрояване“ се заличават; 2. в ал. 2 думите „котата на корниза, съответно на стрехата или на най-висока точка на ограждащите стени“ се заменят с „височината на сградата, определени при условията на ал. 1; 3. ал. 3 се отменя.“

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Бих искал да внеса малко повече яснота по отношение на това предложение, тъй като то породи известни спорове сред администрацията и архитектурните среди. Предложението касае по-скоро методиката за определяне на височините на сградите един текст, който на пръв поглед изглежда съвсем безобиден, но се оказва, че е доста спорен. Предложението за отмяна на този текст беше подкрепено много активно – много силно, бих казал, от администрацията, хората, които администрират устройство на територията. От друга страна обаче, той породи, както казах, недоволство сред архитектите. Основните аргументи за отмяната бяха: много често се пораждат такива недобросъвестни практики от страна на някои от архитектите, злоупотребява се с правата и възможностите, които предоставя този член. Има много тежка съдебна практика в тази насока – много дела се водят, които не завършват в полза на администрацията и общините като цяло, което пък поражда обществено недоволство от страна на съседите. Но това е един много мощен инструмент, който в момента се използва от архитектурните среди за по-голяма гъвкавост и за модерна и за модерна интерпретация на разпоредбите. Дава се възможност за изграждането на нови, съвременни сгради – по този начин се избягва типовото строителство. В тази връзка е очевидно, че се породи една такава разделителна линия между администрация и архитекти, след което бяха проведени доста срещи между експертите и архитектурните среди. Последната среща беше проведена преди няколко дни в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като всички се обединихме около идеята, че премахването на разпоредбите на чл. 24, ал. 3 няма няма да реши натрупаните проблеми през годините и е необходима изцяло нова концепция по определянето на височините на сградите. В тази връзка бих искал да направя едно предложение. Тъй като чисто процедурно не мога да оттегля своето предложение като вносител, бих искал да Ви призова да гласуваме „въздържал се“ предложението на Комисията с ясното съзнание, че веднага след приемането на текстовете ще бъде сформирана работна група между експертите на Регионалното министерство и представителите на Камарата на архитектите в България, които да изготвят цялостна нова концепция по определянето на височините на сградите – по този начин да бъде премахната разделителната линия и да бъдат

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 4 с текст съгласно Доклада на Комисията.

Предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии само ако и доколкото доколкото това е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти, като височината и дълбочината на застрояването не могат да превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти. В тези случаи минималната задължителна озеленена площ се намалява пропорционално на увеличената плътност на застрояването.“

Има ли изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната номерация, с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Предложението по т. 2 е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част. Комисията предлага да се създаде нов § 6: „§ 6. В чл. 35, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя

Уважаеми колеги, с това ще завършим гласуването по Законопроекта за днес. Сега ще Ви прочета съобщението за парламентарен контрол на 8 март г.: 1. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на два въпроса от народните представители Джевдет Чакъров; и Даниела Димитрова. 2. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на два въпроса от народните представители Валентин Милушев; и Младен Шишков. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на три питания от народните представители Александър Иванов; Менда Стоянова; и Евгения Ангелова. 4. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Таня Петрова

министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на един въпрос от народния представител Радостин Танев; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на един въпрос от народния представител Димитър Бойчев; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Атанас Стоянов; един въпрос от народния представител Иван Вълков към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов. Следващото редовно пленарно заседание – на 8 март съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.